hvatning til ráðherra til að byrja að skoða notkun gervigreindar, bæði innan stjórnsýslunnar og innan allra stofnana

Þetta er verkefnið alveg í hnotskurn og ég skal bara viðurkenna það hér: Nei, ég hef ekki sett það fram með þessum hætti en þetta blikkar á okkur alls staðar. Tækifærin eru,

með þátttöku fjölmargra hagaðila sem eru að ræða þetta og eiga að skila ráðherra umsögn um það hvar við erum stödd varðandi þessi tækifæri, þ.e. gervigreindar.

að við útskrifum fleiri og aldrei fleiri hafi unnið í heilbrigðiskerfinu en akkúrat núna. Við erum auðvitað líka að horfa fram á öldrun þjóðar og okkur er að fjölga og við erum líka að

Við getum líka með hjálp gervigreindar nýtt okkur erfðamengjalæknisfræðina stórkostlega. Þegar maður hlustar á vísindamenn ræða þá hluti þá

Frú forseti. Gervigreind býður upp á ómælda möguleika í heilbrigðiskerfinu, frá greiningu sjúkdóma til sérsniðinna meðferða. Hún getur greint mynstur sem mannsaugað greinir ekki, gert nákvæmari greiningar og bætt niðurstöðu meðferðar. Með gervigreind getum við spáð fyrir heilsufarsvandamálum áður en þau verða að alvarlegum sjúkdómum, bjargað mannslífum og dregið úr kostnaði. Þótt áskoranir séu til staðar, sérstaklega í tengslum við persónuvernd og siðferðislegar spurningar, þá er það skylda okkar að finna jafnvægið sem hagnýtir kosti gervigreindarinnar án þess að fórna grundvallarréttindum. Nútímaheilbrigðiskerfi krefst nútímatæknilausna og gervigreind er lykillinn að þeirri þróun. Eða það er a.m.k. það sem gervigreindin sagði mér þegar ég bað hana um að segja mér hvernig

gera alltaf ráð fyrir að hún sé að vinna í þessu stærsta samhengi en ég held að við gætum strax farið að nýta hana hér á Íslandi. Gary Kasparov, heimsmeistari í skák, sagði einhvern tímann tímann að besta tölva í heimi vinnur besta skákmann í heimi en sæmileg skáktölva og

lækna sem eru einir og þurfa að glíma við ótrúlega erfiðar aðstæður í fámenninu. Með aðstoð gervigreindar og tölva geta þeir einmitt

byrjaði strax að safna að sér tækifærum: Hvar er hægt að nýta þetta í núverandi fyrirkomulagi? Byrjum á að prófa það, hvernig við getum nýtt þetta á þeim vettvangi sem við erum með núna til þess kannski að endurskipuleggja eða gera eitthvað betra. Okkur vantar að fá það svona í fingurgómana hvernig breytingarnar munu hafa áhrif á núverandi fyrirkomulag.

Þegar tækifærin detta fyrir framan okkur þá prófum við þau ekki strax. Það þarf einhvern veginn að velkjast fram og til baka og tíu árum seinna erum við enn þá að innleiða eitthvað Ísland 2,0.

samtöl mín við vísindafólkið, að það er komið langt á undan stjórnsýslunni. Við eigum alveg gríðarleg tækifæri á þessu sviði og umfram margar aðrar þjóðir

og læra hratt og koma því áfram og styðja það við að koma kerfunum á almennilega. Það eru fjölmörg tækifæri hérna; klínískur stuðningur, gervigreindarlíkön geta veitt klínískan stuðning, greiningar sjúkdóma, nýta fyrirliggjandi upplýsingar fyrir einstaklinga. Við getum unnið úr upplýsingum um genamengi. Við getum notað gervigreindina í úrlestri myndgreiningargagna. Við getum nýtt spjallmenni. Þetta er alveg endalaust. Það er undirhópur stýrihóps sem hefur fengið þetta verkefni sérstaklega, að kalla til vísindafólkið okkar til að vinna að þessu með okkur, til að horfa á lagaumhverfið og alla stefnumótun varðandi þetta, hvernig við getum liðsinnt, hvaða áskoranir eru og velta upp öllum

Þar geta aðstæður barnafjölskyldna sannarlega haft áhrif; atvinnuþátttaka og fleira ásamt minnkandi frjósemi. En á sama tíma virðist hið opinbera ekki stuðla að því að það sé aðgengilegt að komast í frjósemisaðgerðir fyrir þau sem þess þurfa. Aðgerðirnar eru ekki bara erfiðar andlega og líkamlega heldur eru þær mjög dýrar, hormónameðferð, eggtaka og uppsetning kosta sitt. Ekki virðist heldur vera sérstaklega tekið tillit til sérstöðu hópa, svo sem ungs fólks með krabbamein. Það er mér vitanlega ekki mögulegt að fá slíka meðferð á Landspítalanum eða annars staðar í opinbera kerfinu, fólk sem vill frekar fá slíka aðstoð hjá sínum kvensjúkdómalækni eða á kvennadeild Landspítalans fær hana ekki. Er fyrirtækið Livio með einkarétt á að framkvæma frjósemismeðferðir á Íslandi? Auk þess er gjaldskráin ekki gagnsæ. Það er erfitt að átta sig á því í hverju aukinn kostnaður felst sem rukkað er fyrir. Ég get nefnt dæmi um kostnað sem aðeins lendir á hinsegin fólki en ekki á gagnkynja pörum sem glíma við ófrjósemisvanda. Gjaldið er kallað millimakagjald. Pör sem hafa neitað að borga gjaldið hafa fengið það niðurfellt en það þarf að krefjast þess því að rukkunin kemur alltaf við þessar aðstæður sem eru þannig að egg er tekið úr manneskju A og frjóvgað með gjafasæði og sett í manneskju B. Það eru engin rök fyrir því að það sé dýrara en þegar egg er tekið úr konu, frjóvgað og sett í hana aftur, að fyrirtækið rukki hið undarlega millimakagjald. Fyrirtækið Livio má neita fólki um meðferð vegna heilsufars, en viðmiðin eru óljós og það eina sem fólk getur gert ef það fær höfnun er að kvarta við landlækni. Ef fólk telur sig verða fyrir fordómum, t.d. vegna holdafars, fötlunar eða vegna félagslegra aðstæðna eða því líkar ekki þjónustan, þá getur það ekki leitað annað.

Hvernig er eftirliti háttað með starfsemi einkarekinna fyrirtækja sem sinna frjósemismeðferðum, bæði fjárhagslegu og faglegu? Hver er niðurgreiðsla Sjúkratrygginga Íslands á þjónustu einkarekinna fyrirtækja sem sinna frjósemismeðferðum og af hverju tekur niðurgreiðslan mið? Hversu mörgum einstaklingum hafa einkarekin fyrirtæki sem sinna frjósemismeðferðum sinnt síðastliðin fimm ár og hversu mörgum hefur verið synjað um þjónustu?

Svarið við þeirri spurningu er að embætti landlæknis veitir leyfi til að nota starfsheiti löggiltra heilbrigðisstétta og til að starfa sem heilbrigðisstarfsmaður. Embætti landlæknis fer með eftirlit með heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisstarfsfólki auk þess að veita starfsleyfi. Þar sem ekki er í gildi samningur um

1239/2018, um þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við tæknifrjóvganir sem veittar eru án samnings við Sjúkratryggingar Íslands. Greiðsluþátttaka sjúkratrygginga gildir einnig um þjónustu annarra þjónustuveitenda innan Evrópu á grundvelli landamæratilskipunar.

Því er til að svara að sjúkratryggingum er heimilt, samkvæmt áðurnefndri reglugerð nr. 1239/2018, um þátttöku sjúkratrygginga í kostnaði við tæknifrjóvganir sem eru veittar án samnings,

og smásjárfrjóvgun, 65% af öðru til fjórða skipti í glasafrjóvgun og smásjárfrjóvgun og síðan 65% af eftirtöldu vegna eggheimtu og frystingar eggfrumna, eða eftir atvikum fósturvísa, þegar um er að ræða konur með yfirvofandi ófrjósemisvandamál vegna fyrirsjáanlegrar lyfjameðferðar, geislameðferðar eða beinmergsflutnings;

vegna geymslugjalds á frystum fósturvísum, eggfrumum og sáðfrumum í þeim tilfellum sem tilgreindir eru í töluliðum a og c, þó að hámarki í tíu ár.

Ef ekki er unnt að ljúka meðferð sem hafin er greiða Sjúkratryggingar Íslands 20% af heildarverði meðferðar samkvæmt gjaldskrá sjúkratrygginga.

Samfylkingarinnar. En það er kannski óþarfi að dvelja sérstaklega við það hér. Það er auðvitað synd að þegar einkaaðilar koma og stíga inn í heilbrigðisþjónustuna okkar með því að sinna mikilvægum þáttum sem er alger óþarfi að hið opinbera haldi úti, og geta gert það vel, að því fylgi einhver tortryggni. Það er hins vegar sjálfsagt að spyrja spurninga og vera gagnrýnin á það kerfi sem hér er undir. En ég myndi halda að það væri nær lagi að breyta

og það er augljóst mál að okkur fer fækkandi og mun fara fækkandi á næstu árum. Við erum fámenn þjóð og það er gríðarlega mikilvægt að við stöndum vörð um mannfjölda okkar eins og hann er í dag, 400.000 manns, og helst að okkur fari fjölgandi.

og getur ekki leitað annað en til þessa eina fyrirtækis sem veitir slíka þjónustu og þessi heilbrigðisþjónusta er einungis í boði fyrir þau sem geta reitt fram háar fjárhæðir. Hún er ekki aðgengileg óháð efnahag. Þá má einnig færa rök fyrir því að fólk láti ýmislegt yfir sig ganga þar sem það er algerlega undir einu fyrirtæki komið í þessum efnum. Það getur orðið til þess að það myndist óeðlilegt samband og óeðlileg samskipti. Þess vegna er svo mikilvægt, frú forseti, að eftirlit með starfseminni sé gott; það sé eftirlit með gjaldskrá sem er gagnsæ,

Þegar þannig er um búið þá þurfum við að gæta sérstaklega að því að allt sé gagnsætt, það sé auðvelt

inn í umræðuna með athugasemdir. Ég tek undir með hv. þingmanni, auðvitað er alltaf æskilegt að það sé val. Þannig hefur þetta þróast hjá okkur, að þessi þjónusta er í boði þessa fyrirtækis. Við horfum til heilbrigðisstefnu þar sem við

ég lagði á að semja við sérgreinalækna byggði fyrst og fremst á heilbrigðisstefnu og því að veita aðgengi óháð efnahag. Það er kjarninn í okkar heilbrigðisstefnu og við eigum alltaf að vernda og verja. það er mikilvægt að hér sé gott eftirlit og að við byggjum upp faglega þjónustu. Við getum jafnframt örugglega gert betur þegar kemur að auknum stuðningi á þessu sviði. Ég vil þakka þann áhuga og þann

Við höfum líka verið að gera ýmislegt til að liðka til á þessu sviði. En ég vil bara þakka umræðuna,

Og í þriðja lagi: Telur ráðherra að breyta eigi fjármögnun minni hjúkrunarheimila til að auka sveigjanleika í greiðsluþátttöku hins opinbera? Rekstur margra minni hjúkrunarheimila á landsbyggðinni er erfiður og sveitarfélög sem skila rekstri hjúkrunarheimila til ríkisins óttast það mörg hver að hjúkrunarheimilið í sveitarfélaginu, sem er oft mikilvægur vinnustaður í hinum minni byggðum í kringum landið, verði lagt niður og sameinað stærra hjúkrunarheimili á sama svæði og að fólk verði jafnvel flutt hreppaflutningum.

Þetta er stór fyrirspurn. Hún er umfangsmikil. Við gætum

ég telji að fjármögnun hjúkrunarheimila á landsbyggðinni sé viðunandi. Þetta er auðvitað

það er ólíku saman að jafna að vera með stórt heimili á höfuðborgarsvæðinu og lítið heimili úti á landi. Hjúkrunarheimilin fá greitt samkvæmt samningum við Sjúkratryggingar Íslands. Sá samningur var til sérstakrar skoðunar 2019–2021 vegna þess að fjármögnunin var þung. Þá skipaði þáverandi heilbrigðisráðherra verkefnastjórn undir forystu Gylfa Magnússonar til að greina rekstrarkostnað hjúkrunarheimila. Það var gagnleg skýrsla að því leytinu til og verkefnastjórnin skilaði ráðherra þessari skýrslu 2021 í apríl.

kr. á ársgrundvelli. Framlög vegna betri vinnutíma voru aukin um 1,2 milljarða kr. auk rúmlega 570 millj. kr. til að mæta aukinni hjúkrunarþyngd. Litlar rekstrareiningar voru þá styrktar með svokölluðu viðbótarsmæðarálagi

Rekstur hjúkrunarheimila er mismunandi. En varðandi fyrstu spurninguna, þ.e. líti maður á fjárheimildir í fjárlögum þá virðist vera svo að um undirfjármögnun sé að ræða á hjúkrunarheimilum á landsbyggðinni og sérstaklega á hinum minni minni hjúkrunarheimilum, ef maður horfir á tölur um hallarekstur eins og t.d. á Skagaströnd. Smæðarálagið er hugsað þannig að reksturinn nái utan um hin minni hjúkrunarheimili í landinu. Svo virðist ekki vera í öllum tilvikum.

að þetta safnist ekki allt saman í eina verksmiðju hérna á höfuðborgarsvæðinu og að tekið sé tillit til íbúa héraða úti á landi, fólks sem vill dvelja síðasta hluta ævinnar í byggðarlagi sínu, í sinni sveit, í sínu héraði og þá með sínu heimafólki.

í tengslum við víðtæka aðgerðaáætlun sem hefur fengið nafnið Gott að eldast, sem er eitt stærsta samþættingarverkefni sem hefur verið ráðist í málefnum eldra fólks og horfir raunverulega inn í alla þjónustukeðjuna, líka hjúkrunarheimilin, þá eru það eldri borgarar þessarar þjóðar sem eru að borga til sveitarfélaganna umfram þennan hlutleysisstuðul, sem er 1. Kostnaður sveitarfélaganna er minni, ávinningurinn er meiri. Stuðullinn þar er 1,3 þannig að það er nú full ástæða til að við sinnum þessum þætti vel og það ættu sveitarfélögin líka að gera með okkur. Minni hjúkrunarheimili, eins og hv. þingmaður kemur inn á, reka færri rými og eiga eðli málsins samkvæmt erfiðara með að ná fram rekstrarhagkvæmni sökum stærðar. Það eru þó vel rekin minni heimili. En við höfum samt sem áður brugðist við þessu með smæðarálagi og tvöföldum smæðarálagið. Ég held að það sé eitthvað sem við þurfum að horfa til. Það var hækkað nú við samninginn sem ég fór yfir hérna áðan, frá 2022. Þar tókum við jafnframt upp viðbótarsmæðarálag og var SÍ falið að útfæra það í samningum við í hjúkrunarheimilin. Fyrst var það bundið við eitt ár í senn en nú hefur það verið gert varanlegt.

með leyfi forseta: „1. Hversu mörg þeirra sem hafa verið svipt lögræði undanfarin tíu ár hafa á þeim tíma verið í þvingaðri lyfjagjöf? 2. Hver er dvalartími lögræðissviptra á lokuðum geðdeildum? […] 3. Hversu mörg ótímabær dauðsföll hafa verið meðal lögræðissviptra undanfarin tíu ár?“ Svar hæstv. heilbrigðisráðherra var svohljóðandi, með leyfi forseta: „Samræmd skráning í rafrænni sjúkraskrá á beitingu nauðungar eða þvingunarúrræða er ekki til staðar á Íslandi og því eru umbeðnar tölfræðiupplýsingar ekki aðgengilegar að svo stöddu. Í apríl 2021 óskaði heilbrigðisráðuneyti eftir því að embætti landlæknis hæfi vinnu við þróun og innleiðingu kerfis eða viðmóts fyrir heilbrigðisstarfsfólk til að skrá beitingu nauðungar. Á vegum embættis landlæknis er unnið að því að skilgreina samræmda skráningu þvingunarúrræða í rafræna sjúkraskrá og síðan þarf að breyta rafrænum sjúkraskrárkerfum þannig að samræmd skráning sé framkvæmanleg, sem aftur mun tryggja betri yfirsýn og möguleika á tölfræðiúttektum sem þessum.“ Í ljósi Í ljósi þessa ákvað ég að beina fyrirspurn til hæstv. heilbrigðisráðherra um stöðuna á vinnu við þróun og innleiðingu kerfis af þessu tagi. Í eftirliti umboðsmanns Alþingis með meðferð þeirra sem eru frelsissviptir á Íslandi hafa einnig verið gerðar athugasemdir við skráningu atvika og annars í þessum málum og er þetta því mjög mikilvægt.

Í því felst m.a. að stafræn þróun í skráningu þvingandi aðgerða verði tilbúin í hugbúnaðarlausn, samræmd skráning í rafrænni sjúkraskrá á beitingu nauðungar eða þvingunarúrræða sem ekki er til staðar í dag.

um að ræða atvikaskráningu sem varðar sjúklinga og hins vegar skráningu sem varðar starfsfólk og gesti. Þannig kunni að þurfa að skrá eitt og sama atvikið í bæði kerfin. Með þessu fyrirkomulagi skapaðist hætta á að atvik væru ekki rétt skráð auk þess sem erfiðara væri að fá heildarsýn yfir atvik á deildum. Þá skapaði þetta aukna fyrirhöfn við skráningu fyrir starfsfólk en ef um einungis eitt skráningarkerfi væri að ræða. Meðal ábendinga umboðsmanns í skýrslunni var að fylgja þyrfti eftir áformum um að taka í notkun nýtt atvikaskráningarkerfi sem heldur utan um skráningar á deildunum í einu kerfi í stað tveggja til að tryggja yfirsýn og öryggi í starfsemi deildanna.

það sé ágætisrakning á tilurð þessarar vinnu sem er vel. Samhliða þessari vinnu hefur frumvarp um breytingu á lögum um réttindi sjúklinga, takmörk á beitingu nauðungar, verið lagt fram,

ákvað sá er hér stendur að afturkalla frumvarpið og setja á fót samráðshóp til að fjalla um afstöðu notendahópa betur en hafði verið og var gagnrýnt til nauðungar á heilbrigðisstofnunum og þær breytingar sem frumvarpinu er ætlað að hafa í för með sér þar að lútandi.

Því er lögð áhersla á þróun slíks kerfis sem verði til þess fallið að einfalda og auðvelda vinnu heilbrigðisstarfsfólks við skráningu atvika af þessum toga en ekki síst til að tryggja betur öryggi í starfsemi heilbrigðisstofnana þar sem getur komið til þvingunarúrræða.

Það er enn þá samtal í gangi um frumvarpið sem hefur tekið miklum breytingum og til batnaðar. Þetta skráningarkerfi skiptir jafnframt Ef að líkum lætur og það gengur allt eftir þá gerum við ráð fyrir að frumvarpið verði samþykkt á endanum og þá muni lög taki gildi 1. janúar 2025 ásamt skráningarkerfi.

Ég vil byrja á að þakka Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur fyrir sína fyrirspurn og einnig hæstv. ráðherra fyrir sitt svar. Mig langar bara að koma og fagna því að það sé enn þá verið að vinna að þessu og ítreka

og ítreka það að landlæknisembættið á auðvitað ekki að vera í slíkri þróun heldur á það að kaupa þjónustu annars staðar frá, (Gripið fram í.) sjá til þess að það séu örugglega einhver gæðakerfi í því og að það uppfylli öll skilyrði varðandi persónuvernd og annað. En opinber stofnun eins og landlæknir á að fókusa á eitthvað annað heldur en að byggja upp tölvukerfi.

Fyrst hæstv. ráðherra nefnir hér mál sem hann hefur mælt fyrir og er í undirbúningi í ráðuneytinu, um lögfestingu á beitingu nauðungar í geðheilbrigðismálum, þá langaði mig til að vekja athygli á, sem ég reyndar hef gert áður við hæstv. ráðherra,

að það sé tilefni til þess að leita leiða til að binda endi á nauðung í meðferð geðheilbrigðismála í Evrópu.

og að breytingar á löggjöf sem ætlað væri að draga úr slíkri nauðung, líkt og sú löggjöf sem hæstv. ráðherra hefur hér boðað, hefðu ekki tilskilin áhrif í framkvæmd. Orsökin er rakin til viðhorfa og menningar sem reiðir sig á stjórnun og meðferð einstaklinga sem taldir eru hugsanlega hættulegir sjálfum sér og öðrum þrátt fyrir að rannsóknir hafi hvorki leitt í ljós sérstök tengsl á milli geðraskana og ofbeldis né sýnt fram á gagnsemi valdbeitingar til að koma í veg fyrir að fólk valdi sjálfu sér eða öðrum skaða.

er það fulldjúpt í árinni tekið af þeim sem hér stendur. En markmið frumvarpsins er einmitt að gera breytingar á lögum um réttindi sjúklinga sem fela í sér að lögfesta meginreglur um bann við beitingu nauðungar

gefið þessu mjög mikinn gaum og lagt mikinn tíma og alúð í vinnu við frumvarpið ásamt þeim sem eru að sinna þjónustunni, hefur bara tekið mikinn tíma

að taka á þessum málaflokki þótt það sé viðkvæmt. Það þarf að stýra þessu eins og öðru og það þarf að taka ákvarðanir. Mér finnst umræðan vera að þróast svolítið skringilega. Hún Hún hefur dregið það fram, að mínu mati, að það er kannski ekki löggjöfin ein og sér sem er ákveðið viðfangsefni okkar hér í þinginu heldur ekki síður þær ákvarðanir sem ráðherrar, m.a. ráðherrar Sjálfstæðisflokksins, hafa tekið

Það fylgir því ábyrgð að stjórna og hluti af þeirri ábyrgð er að stýra landinu. Það sem ég sakna sárlega, þegar við erum að taka á móti mjög fjölbreyttum hópi hælisleitenda, er að inngildingin hefur ekki fylgt með. Íslenskukennsla er staglkennd. Hún er svona óreiða á striga og sumir fá almennilega kennslu, aðrir ekki. En hún er, eins og við vitum, algjört lykilatriði til að við getum veitt fólki tækifæri til að vera virkir þátttakendur í íslensku samfélagi. Við í Viðreisn fórum í kjördæmavikunni um allt og fórum sérstaklega inn á bæði menntastofnanir og heilbrigðisstofnanir.

í stjórnun og framkvæmd á mannlegri en líka raunsærri stefnu þegar kemur að fólki sem við viljum taka á móti hingað til landsins. Hluti af því að stjórna er að reyna að reyna að hafa yfirsýn og yfirlit yfir það hvernig við stjórnum landamærunum. Nú er það svo að ekki hafa öll flugfélög

Mér finnst það algerlega óviðunandi þannig að ég er bara að reyna að bregða birtu á þennan þátt: Hverjir eru það sem bera ábyrgð á því að flugfélögin vilja ekki afhenda farþegalista til íslenskra yfirvalda? Hverjir eru það sem bera ábyrgð á því? Eru það þeir sem stjórna eða eru það einhverjir aðrir?

Þessi skylda nær til allra flugfélaga sem fljúga hingað til lands. Brot gegn skyldu þessari varðar refsingu samkvæmt tollalögum, en þar er einnig að finna sams konar ákvæði um skyldu flugfélaga um afhendingu upplýsinga. Samkvæmt 108. gr. a geta tollayfirvöld lagt stjórnvaldssektir á fyrirtæki eða einstaklinga sem brjóta gegn þessari skyldu og geta stjórnvaldssektir sem eru lagðar á einstaklinga numið frá 10.000 til 100.000 kr. Stjórnvaldssektir sem eru lagðar á fyrirtæki geta numið frá 400.000 kr. til 2 millj. kr. Hins vegar er í gildi innan ESB-tilskipunar nr. 2016/681, um farþegaupplýsingar, svokallað, með leyfi forseta, PNR Directive. Þessi tilskipun sem öll aðildarríki hafa leitt í lög sín kveður m.a. á um að flugfélögum sé skylt að miðla upplýsingum um farþega og áhöfn til lögbærra yfirvalda í aðildarríkjum sambandsins. Tilskipun þessi kveður einnig sérstaklega á um hvernig yfirvöldum beri að meðhöndla og vinna farþegaupplýsingar auk þess sem sérstök ákvæði gilda um persónuvernd. Ísland er ekki aðili að tilskipuninni og hefur því efni hennar ekki verið innleitt í íslensk lög. Vegna þessa hafa tiltekin evrópsk flugfélög litið svo á að þeim sé ekki heimilt að afhenda íslenskum stjórnvöldum farþegaupplýsingar samkvæmt þeirra landslögum sem byggja á tilskipuninni, einkum með hliðsjón af lögum um persónuvernd. Evrópusambandið er sama sinnis hvað þetta varðar og hefur brugðist við með því að gera sérstaka tvíhliða samninga við ríki utan ESB sem heimila evrópskum flugfélögum að afhenda viðkomandi ríkjum þessar upplýsingar. Nú þegar hefur ESB gert slíka samninga við m.a. Bandaríkin og Kanada. Framkvæmdastjórn ESB hefur nú tekið ákvörðun um að gera sams konar samninga við öll Schengen-ríkin sem standa utan ESB, þar á meðal Ísland. Gert er ráð fyrir að samningaviðræður hefjist á næstu vikum eða mánuðum og að samningur verði undirritaður á þessu ári. Rétt er að árétta að íslensk stjórnvöld fá í dag afhentar upplýsingar um 93% af öllum farþegum sem ferðast hingað til lands og má ætla að það hlutfall nái hátt í 100% í kjölfar þess að ofangreindur samningur við ESB tekur gildi.

Á lögum og reglum ber dómsmálaráðuneytið og ráðherra ábyrgð, að þeim sé framfylgt. Það er einfalt í mínum huga. Við erum ekki aðili að þessari tilskipun en það er verið að vinna að þessu. Ég tel mjög mikilvægt að það verði gert. En það breytir ekki því

sé fylgt eftir. Á morgun ræðum við blýhúðun frá Evrópusambandinu eða EES hér í þingsal. Þetta er ekki hluti af því, en ég hefði haldið að þarna væri ákveðin frumkvæðisskylda af okkar hálfu sem hefði átt að kvikna fyrir margt löngu en ekki að koma okkur á óvart í dag þegar

ef fólk hefur svona miklar áhyggjur einmitt af þessum farþegalistum? Um leið og ég fagna því að það er verið að ná tvíhliða samkomulagi við Evrópuríkin þá breytir það ekki því að á meðan við erum ekki aðilar að tilskipunum og ákveðnu regluverki Evrópusambandsins, og það er ekki hluti af okkar EES-reglum, þá gilda náttúrlega okkar lög og reglur. Þeim ber að fylgja og meta þá eftir fremsta megni hversu mikinn þrýsting við eigum að setja á Evrópusambandið að klára þetta sem allra fyrst. Ég held að það sé mikið fengið með því að að klára þennan samning við Evrópusambandið. En þetta sýnir líka að þegar við horfum á 97% af þeim listum sem við fáum,

Frú forseti. Öryggi og velferð þjóðarinnar er ávallt í forgangi og almannavarnir eru lykilatriði í því samhengi. Reynslan hefur kennt okkur mikilvægi þess að vera vel undirbúin fyrir óvæntar áskoranir, hvort sem þær eru af náttúrulegum eða tæknilegum toga. Það er brýnt að við endurskoðum lög um almannavarnir með þetta í huga en slík endurskoðun verður að einkennast af víðtæku samráði. Allir hagsmunaaðilar, frá björgunarsveitum til heilbrigðisstarfsfólks og frá sveitarfélögum til almennings, þurfa að hafa rödd í þessu ferli. Aðeins með því að sameina þekkingu og reynslu þessara aðila getum við tryggt að ný lög um almannavarnir verði bæði viðeigandi og sveigjanleg. Margir þessara aðila hafa komið að máli við mig því að ekki virðist vera um víðtækt samráð að ræða. Lærdómur af aðgerðum undanfarinna ára er dýrmætur. Hann sýnir okkur bæði hvar við höfum staðið okkur vel og hvar þörf er á úrbótum. Þessi reynsla er grundvöllurinn að því að byggja upp enn öflugri og skilvirkari almannavarnir. Því miður er útlit fyrir að það muni reyna enn meira á almannavarnakerfið á næstu árum og áratugum, bæði sökum aukinnar eldgosavirkni en ekki síður vegna loftslagsbreytinga. Við stöndum frammi fyrir tækifæri til að endurskilgreina og styrkja almannavarnakerfi landsins. Það er á okkar ábyrgð að grípa þetta tækifæri og nýta það til fulls til að skapa öruggara umhverfi fyrir komandi kynslóðir. Því spyr ég hæstv. dómsmálaráðherra: Hvað líður vinnu við heildarendurskoðun laga um almannavarnir, nr. 82/2008? Hver verður aðkoma Alþingis að þeirri heildarendurskoðun? Hver verður aðkoma viðbragðsaðila að þeirri heildarendurskoðun og hvenær telur ráðherra að drög að nýju frumvarpi verði kynnt í samráðsgátt stjórnvalda?

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Lög um almannavarnir voru sett árið 2008 og hafa sætt takmörkuðum breytingum síðan utan breytingafrumvarps sem var samþykkt á Alþingi sumarið 2022. Mikið hefur hins vegar reynt á lögin og það skipulag sem mælt er fyrir um í þeim. Vart þarf að fjölyrða um þær áskoranir sem íslenska almannavarnakerfið hefur staðið frammi fyrir undanfarin ár. Allt frá óveðrinu í desember 2019 hefur íslenska almannavarnakerfið verið virkjað ótal sinnum vegna margra en eðlisólíkra ógna. Hér má sem dæmi nefna snjóflóð, landris, eldgos, Covid-19 heimsfaraldur, tölvuárásir, flugslys og fjölda alvarlegra slysa. Þessar áskoranir hafa reynt mjög á viðbragðskerfi landsins. Í dag stendur almannavarnakerfið frammi fyrir stærstu og umfangsmestu áskorun síðari tíma vegna jarðhræringa á Reykjanesskaganum. Á sama tíma sýna aðrar eldstöðvar landsins merki um undanfara umbrota. Stefna stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum gerir ráð fyrir því að lög um almannavarnir verði endurskoðuð. Í stefnunni segir að komið hafi í ljós veikleikar, bæði hvað varði viðbrögð en þó enn frekar er varðar þann þátt sem snýr að viðbúnaði samfélagsins við áföllum og undirbúningi fyrir þau. Mikilvægt sé að skoða alla þætti skipulagsins og meta hvaða lagabreytingar séu nauðsynlegar til að markmiðum almannavarna verði betur náð. Dómsmálaráðuneytið hefur í samstarfi við ráðgjafa farið í umfangsmikla greiningarvinnu sem fólst m.a. í spurningakönnun sem send var til helstu stjórnvalda og hagaðila og heimsóknum til lögreglustjóra, viðbragðsaðila, almannavarnanefnda og viðeigandi stjórnvalda þar sem farið var yfir skipulag, ábyrgð og hlutverk lykilaðila í almannavarnakerfinu. Í greiningarvinnunni hefur verið lögð rík áhersla á að leita til þeirra sem hafa reynslu af störfum innan viðbragðskerfisins. Farið hefur verið yfir veigamikil atriði í grunnskipulagi almannavarnakerfisins, svo sem skyldur og ábyrgð helstu stjórnvalda og viðbragðsaðila. Samráðið stendur enn yfir og samhliða er hafin samning frumvarps til endurskoðaðra laga um almannavarnir. Með frumvarpinu verður lögð áhersla á að skýra hlutverk og ábyrgð þeirra sem bera ábyrgð á almannavarnaviðbrögðum en eins og fram kemur í núgildandi lögum taka lögin til samhæfðra almannavarnaviðbragða til þess að takast á við afleiðingar neyðarástands sem kann að ógna lífi og heilsu almennings, umhverfi og/eða eignum. Í þessu sambandi verður jafnframt lögð áhersla á það við gerð frumvarpsins að skýra og lögfestar reglur um sviðsábyrgð sem fela m.a. í sér að sá aðili sem fer venjulega með stjórn tiltekins sviðs samfélagsins eða svæðis skuli skipuleggja viðbrögð og koma að stjórn aðgerða þegar hættu ber að garði. Einnig verður farið yfir ákvæði laganna um valdheimildir stjórnvalda á hættustundu og þau rýnd. Við gerð frumvarpsins verður haft áframhaldandi samráð við lykilaðila og gert er ráð fyrir að drög frumvarpsins verði birt í samráðsgátt stjórnvalda í sumar.

Virðulegur forseti. Ég þakka fyrir þessa umræðu hér. Mig langar að minnast á frumvarp sem liggur fyrir Alþingi um að endurvekja rannsóknarnefnd almannavarna og vil hvetja hæstv. ráðherra til að horfa til þess við heildarendurskoðun almannavarnalaganna. Ég held að það hafi verið ákveðin mistök hjá okkur þegar við tókum það út úr lögum um almannavarnir hér fyrir nokkrum árum síðan, þar sem við gerðum þó mikilvægar og góðar breytingar á þeim lagabálki. Mig langar líka að nefna það hér í þessu samtali, því eins og ráðherra kom inn á þá erum við búnir að glíma við almannavarnaástand í ofboðslega langan tíma, að ég er algerlega sannfærð um það að í löndunum í kringum okkur, ef þau væru að glíma við ástand eins og við erum að glíma við á Reykjanesinu þá væri herinn komi til taks. Herinn hefði væntanlega byggt upp varnargarða og herinn myndi nýta sína þekkingu og afl til að bregðast við. Ég held að það sé mikilvægt að við horfum á aukið samstarf við Norðurlöndin á sviði almannaöryggis, samfélagsöryggis.

finnst nú hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir seilast kannski fulllangt með því að horfa til þess að við getum flutt inn einhverja hermenn til að taka á almannavarnaástandi, sem er viðvarandi ástand á Íslandi. Hversu oft upplifum við ár þar sem ekki er einhvers konar almannavarnaástand? Eigum við að treysta á það að fá hingað hermenn til að redda okkur eða eigum við að styðja við og byggja upp þá innviði sem við eigum hér í landi, sem eru þó nokkrir? Við eigum hér þúsundir manna í björgunarsveitum sem sinna almannavörnum í hjáverkum, sem gera það með því að betla fé frá almenningi í gegnum flugeldasölu og hvað það nú heitir. Við þurfum að gera alvöru úr því að fjármagna björgunarsveitirnar þannig að þær geti sinnt þessu starfi sem er okkur svo mikilvægt.

skiptir gríðarlega miklu máli. Ég veit að ráðherra er að taka heildstætt á þessu en hvet líka ráðuneytið til að hlusta á reynslubolta eins og hv. fyrirspyrjanda og fleiri sem koma innan úr úr geiranum. Ég vil líka nota tækifærið til að undirstrika mikilvægi alþjóðasamstarfs. Já, ég mun tala hér um ESB, m.a. það hvernig Evrópusambandið hefur brugðist við og verið með með sterka innkomu á þeim svæðum sem hafa orðið fyrir náttúruhremmingum innan Evrópusambandsins. En ég vil líka taka undir það sem hv. þm. Bryndís Haraldsdóttir sagði áðan um mikilvægi Norðurlandasamstarfsins. Það skiptir okkur gríðarlega miklu máli og það verðum við að rækta alveg eins og allt annað alþjóðasamstarf. Við finnum það að náttúran er að breytast en við finnum það líka að heimurinn er að verða meira meðvitaður um að samstaðan kemur okkur lengra. Það er gott að við getum miðlað þekkingu út á við en það er líka gott að fá stuðning hingað heim frá þeim sérfróðu aðilum sem að utan koma.

Það er einnig mikilvægt, eins og hæstv. ráðherra nefndi, að við horfum til þess að byggja upp og auka enn okkar áfallaþol og að við séum líka að vinna í forvörnum og viðbragðsáætlunum og öðru, nokkuð sem er því miður ekki tími eða

og hv. þm. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir nefndu sem var alþjóðlegt samstarf. Við erum hluti af almannavarnasamstarfi Evrópu. Það er ekki bara Evrópusambandið heldur eru samtals 37 ríki í því samstarfi. Við gerðum það nú í nóvembermánuði í fyrsta skipti í 50 ár að biðja um aðstoð þaðan frá og ég var reyndar hluti af því að vinna það þegar ég tók af mér pólitíska hattinn og setti á mig björgunarsveitarhattinn. En þetta evrópska samstarf er mikilvægt

Ég vil ítreka þakkir mínar til hv. þingmanns varðandi þessa fyrirspurn. Sömuleiðis vil ég ítreka að það er

Við tökum þátt í margvíslegum ESB-verkefnum hvað þetta varðar en það er ekki einhliða, það er ekki í aðra áttina eða einstefna vegna þess að það gleymist stundum, eins og hv. þingmaður þekkir á eigin skinni, að við höfum heilmikið fram að færa hvað þetta varðar. Hér eigum við heilan her viðbragðsaðila, björgunarsveitanna. Ég held að þeir séu hátt í 5.000, sjálfboðaliðarnir, sem eru tilbúnir til þess að hlaupa frá sínum verkum hvenær sem er sólarhringsins þegar neyðin kallar.

og það þekkjum við vel eins og t.d. að rústabjörgunarsveit sem fór til Haítí, ef ég fer rétt með, sem skipti mjög miklu máli. Ég vil fá að hrósa almannavörnum og öllum þeim viðbragðsaðilum sem starfa hér í landinu eins og ég sagði, tilbúnir dag og nótt alla daga ársins til að fara í hvaða vá sem er, í hvaða veðri sem er, til að aðstoða okkur hin.

þess efnis að ríki ættu ekki að senda fólk aftur til Venesúela vegna þess að þar sé líf þess, öryggi og frelsi í hættu, ekki vegna þess að það sé svo mikil fátækt og erfitt efnahagsástand í landinu,

rétt tæplega þriðjungur þjóðarinnar, og fá hafa snúið aftur en tölur eru á reiki vegna þess að talað er um þau sem hafa snúið til baka sjálfviljug en inni í þeim tölum er fólkið sem flutt er héðan nauðungarflutningum frá Íslandi í kjölfar þess að hafa fengið synjun um dvalarleyfi. Það er samt sem áður í orðaforða hæstv. ríkisstjórnar kallað sjálfviljug heimför. Tölurnar eru því á reiki en það eru ekki nema mögulega nokkur hundruð þúsund sem hafa snúið til baka. Stórt hlutfall þeirra sem snúið hafa til baka hefur, í þeim fáu könnunum sem gerðar hafa verið, lýst því yfir að þau hyggist reyna að komast þaðan aftur, ekki vegna fátæktar heldur vegna erfiðs öryggisástands í landinu. Samkvæmt íslenskum lögum og alþjóðasamningum og meira að segja ekki bara samkvæmt samningum heldur er það grundvallarregla í þjóðarétti, er stjórnvöldum það óheimilt, það er bann við því að senda fólk þangað sem líf þess eða frelsi er í hættu. Spurning mín til hæstv. ráðherra varðar þessa flutninga þar sem fréttir af meðferð fólks við komuna til Venesúela voru um að af því hefðu verið teknir peningar, ferðaskilríki og þeim jafnvel birt skjal sem óljóst var hvers efnis væri en ýmislegt benti til að væri mögulega ákæra um landráð. Það er mjög þekkt

Í málsmeðferð umsókna um alþjóðlega vernd skoða stjórnvöld, þ.e. Útlendingastofnun í þessu tilfelli og eftir atvikum kærunefnd útlendingamála, með einstaklingsbundnum hætti aðstæður umsækjanda í heima- eða viðtökuríki. Í því felst m.a. að tekin er afstaða til þess hvort umsækjendur eigi á hættu á að verða fyrir ofsóknum við heimkomu. Við mat á umsóknum hafa Útlendingastofnun og eftir atvikum kærunefnd útlendingamála til hliðsjónar handbók Flóttamannastofnunar Sameinuðu þjóðanna um málsmeðferð og viðmið við mat á umsókn um alþjóðlega vernd, sem heitir á enskri tungu, með leyfi forseta, Handbook and guidelines on procedures and criteria for determining refugee status. Þá tekur aðferðafræði trúverðugleikamats þeirra mið af skýrslu Flóttamannastofnunar og flóttamannasjóðs Evrópusambandsins um trúverðugleikamat, með leyfi forseta, Beyond Proof. Credibility Assessment in EU Asylum Systems. Mat á trúverðugleika frásagnar er byggt á endurritum af viðtölum hjá Útlendingastofnun, öðrum gögnum málsins og upplýsingum um heimaríki, þar á meðal frá alþjóðastofnunum, frjálsum félagasamtökum og öðrum ríkjum. Úrskurðir kærunefndarinnar eru birtir á úrskurðarvef Stjórnarráðsins eins fljótt og auðið er. Í þeim úrskurðum er varða kærendur frá Venesúela má sjá frekari umfjöllun um mat á mögulegri hættu á ofsóknum í Venesúela og rökstuðning fyrir niðurstöðu nefndarinnar.

almennu yfirferð yfir þær handbækur og leiðbeiningar sem verið gefnar út fyrir áratugum síðan og eru notaðar til að taka ákvarðanir í þessum málum. Þess má geta að samkvæmt íslenskum lögum skulu íslensk stjórnvöld hafa til hliðsjónar leiðbeiningar Flóttamannastofnunarinnar sem hefur það hlutverk innan Sameinuðu þjóðanna að leiðbeina ríkjum um túlkun samkvæmt þessari handbók og öðrum reglum, flóttamannasamningnum og öðru. Það er þannig í trássi við leiðbeiningar frá Flóttamannastofnuninni sem þessar ákvarðanir eru teknar. Það sem hins vegar vekur einna helst athygli við þær móttökur sem einstaklingar fengu við komuna til Venesúela var að margir þeirra áttu ekki von á þeim. von á þeim. Þau hefðu vitanlega ekki farið með flugvélinni hefðu þau átt von á því að vera yfirheyrð af hálfu stjórnvalda og lokuð inni, af þeim tekin ferðaskilríki, óvíst hversu lengi, og peningar og þau mögulega sökuð um landráð. En ég held að það viti flestir að við landráði í flestum ríkjum liggja þungir dómar, ekki bara einhver sektarákvæði. Það sem vakti athygli mína var það að nú hafa þessir einstaklingar, líkt og kom fram í máli hæstv. dómsmálaráðherra, fengið málsmeðferð hér á landi á grundvelli þeirrar stöðu sem þau voru í áður en þau komu til Íslands vera má að með því að endursenda þau til baka til Venesúela séu íslensk stjórnvöld þátttakendur í því að útsetja þau fyrir ofsóknum sem þau sættu ekki áður en þau komu hingað til lands.

Virðulegi forseti. Nú er það svo að ábyrgð íslenskra stjórnvalda er að veita þeim sem sækja hér um vernd efnislega meðferð. Allir þeir sem hafa komið frá Venesúela og hafa óskað verndar hafa fengið hér efnislega meðferð á tveimur stjórnsýslustigum.

Ég ítreka að hér eru allir að fá, að ég tel, eins góða málsmeðferð og hægt er að veita á tveimur stjórnsýslustigum og síðan, ef það er enn þá ágreiningur, er hægt að sækja um endurupptöku máls. Ég vil ítreka það að það fór hópur með flugi fyrir áramót, stór hópur ríkisborgara Venesúela, og eftir því sem ég kemst næst þá voru starfsmenn Útlendingastofnunar í samtali við meiri hluta þeirra sem fóru til baka.

en allir hafa staðfest að þeir fengu vegabréfin sín og þeir héldu sínum verðmætum þannig að allt tal um annað (Gripið fram í.) kemur mér verulega á óvart.

lögð fram í því skyni að óska upplýsinga frá hæstv. ráðherra um það hvort til standi að endurskoða hvernig staðið

Stjórnsýsla almannavarna hefur vissulega gengið í gegnum mjög miklar áskoranir á undanförnum árum, rétt eins og hæstv. ráðherra fór ágætlega yfir áðan

þ.e. að ytri rýni á verkum, verklagi og framkvæmd í þágu almannavarna sæti rýni af hálfu hugsanlega óháðra aðila, en illu heilli var það fyrirkomulag afnumið með breytingalögum nr. 30/2022.

og þá hugsanlega með hvaða hætti í stórum dráttum.

Í samræmi við stefnu stjórnvalda í almannavarna- og öryggismálum er nú unnið í dómsmálaráðuneytinu að heildarendurskoðun almannavarnalaga í mjög breiðu samráði. Markmiðið er að efla almannavarnakerfið, styrkja það sem vel gengur og bæta það sem betur má fara. Með frumvarpinu verður m.a. lögð áhersla á að skýra skipulag, ábyrgð og hlutverk lykilaðila en með því fæst sameiginleg sýn á hvernig almannavarnakerfið á Íslandi verði best skipulagt þannig að það verði sem best í stakk búið til að takast á við hvers konar vá. Almannavarnalögin voru sett árið 2008 og hafa sætt takmörkuðum efnislegum breytingum síðan, fyrir utan breytingafrumvarp sem var samþykkt á Alþingi 2022. Með því frumvarpi voru gerðar ákveðnar breytingar á lögunum sem vörðuðu m.a. rýni aðgerða. Meðal þeirra var að rannsóknarnefnd almannavarna var lögð niður og í hennar stað komið á þrepaskiptri rýni. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að rannsóknarnefndin sem sett var á fót með lagasetningunni árið 2008 hafi einungis einu sinni hafið rannsókn samkvæmt hlutverki sínu. Nefndin hafi ekki verið á fjárlögum og aldrei skilað skýrslu á grundvelli laganna. Í 28. og 29. gr. almannavarnalaga er nú mælt fyrir um þrepaskipta rýni á aðgerðum viðbragðsaðila. Með því móti tekur eðli og umfang rýninnar mið af alvarleika þess ástands sem rýna skal. Í fyrsta lagi er ávallt tryggt að fram fari innri rýni á viðbrögðum í almannavarnaástandi. Í öðru lagi fer ytri rýni fram þegar stjórn samhæfingar- og stjórnstöðvar telur það nauðsynlegt og í þriðja lagi getur ráðherra einnig óskað eftir skýrslugjöf eða ytri rýni. Eðli málsins samkvæmt er ekki mikil reynsla komin á beitingu nýrra ákvæða um rýni á aðgerðum viðbragðsaðila, þ.m.t. ákvæði 29. gr. laganna, en vonir standa til þess að þessi nýlega breyting skili mun meiri árangri en fyrra fyrirkomulag sem hafði reynst þungt í vöfum. Rétt er að geta þess að ég hef tilkynnt að ég hafi til skoðunar að óska eftir ytri rýni á grundvelli 29. gr. almannavarnalaga vegna almannavarnaviðbragða tengdum jarðhræringum á Reykjanesi. Rýnina er almennt ætlað að framkvæma eftir að almannavarnastigi hefur verið aflétt en í sumum tilvikum er ljóst að ástæða er til að gera það á fyrra tímamarki. Ég tel eðlilegt í ljósi eðlis þeirra langvarandi atburðarásar sem á sér nú stað á Reykjanesi að meta hvort framkvæma eigi umrædda rýni áður en almannavarnastigi hefur verið aflétt. Gera má ráð fyrir að afstaða mín í þeim efnum liggi fyrir á næstu vikum.

og það gefur okkur gott tækifæri á að horfa aðeins til baka og skoða hvernig við höfum verið að gera hlutina hingað til, fá þessa ytri rýni sem gefur okkur innsýn í þetta. Getum við gert betur? Eru hlutir sem við gerðum sem hefðu kannski átt að fara öðruvísi? Er eitthvað sem við erum að gleyma?

Þar eru sérfræðingar sem þekkja vel almannavarnir, þekkja vel hvernig kerfin eru og geta komið með annan vinkil á málið heldur en við sem erum of tengd þessu myndum gera.

dag. Sömuleiðis vil ég fagna því að við höfum sameiginlega sýn á mikilvægi þess að allt eftirlit með störfum þessara aðila sé hafið yfir allan vafa. legg þann skilning í orð ráðherra að það standi til að afturkalla að einhverju leyti þær breytingar sem gerðar voru með breytingalögunum árið 2022.

eigi þetta eftirlit að eiga heima í ráðuneytinu. Það verður bara að koma í ljós. En það hlýtur hver að sjá að niðurlagning rannsóknarnefndarinnar var ekki heillaskref og við ætlum ekkert að deila um það hér. En því síður var fyrra fyrirkomulag æskilegt, bara svo það sé sagt, þegar nefndin reyndist alfarið ófjármögnuð og engin heildarhugsun virtist vera til staðar um eftirlit með störfum almannavarna. Ég get þess hér nú að rannsóknarnefndin kom ekki saman

Við viljum bera traust til þessara aðila. Við berum traust til þeirra en við sjáum að eftir því sem áföll dynja yfir í meiri mæli og tjón verður á veraldlegum hlutum og persónufrelsi fólks sætir takmörkunum þá eykst áhættan á því að þetta traust hverfi. Ég vil

Hér var talað um aðstoð almannavarna í Evrópusambandinu og það er vel. Ég hef nefnt það hér fyrr í dag

og þá áttu þeir mjög erfitt með að ráða við þá innviðauppbyggingu eða ná tökum á því ástandi sem þar var. Þá var leitað til Íslendinga það voru íslenskir verkfræðingar og íslenskt hugvit sem fór fyrir 30 árum til Frakklands, verkfræðingar frá Eflu. Það var grunnurinn að því að Efla opnaði skrifstofu í Frakklandi sem er enn að störfum. störfum. Það stórveldi sem Frakkland er á þeim tíma leitaði til Íslendinga til að byggja upp sína innviði. Það er ekki tímabært að tala hér um fyrra fyrirkomulag þar sem það gekk ekki upp. Við þurfum að láta reyna á þær heimildir sem komu inn í lögin árið 2022 og það er líka vert að minna á að það er eðlilegt að viðbragðsaðilar þurfi að rýna sjálfa sig rétt eins og læknar þurfa að rýna störf sín. Það er ekki eftirlit heldur er fólk að læra af reynslunni. En síðan erum við með ytra eftirlit.

um stóraukna ógn vegna skipulagðrar brotastarfsemi sem fer þvert á landamæri. Þau hafa gengið svo langt að segja umfangið og stöðuna vera grafalvarlega. Við hæstv. ráðherra höfum reyndar áður rætt þessi mál hér á Alþingi og keppst við að viðra áhyggjur okkar. Stóraukin umsvif alþjóðlegra glæpahópa eru greinileg hér á landi, m.a. á sviði fíkniefnasölu og mansals. Nýleg mál hér á landi eru skýrt merki um þetta. Skipulögð brotastarfsemi mun bara halda áfram að aukast, verði ekkert að gert. Slíkt ástand er ógn við öryggi íslensks samfélags, ekki síst fólks í viðkvæmri stöðu. Veikleikar á landamærum eru helsta áhyggjuefnið og við ættum að leita allra leiða til að stoppa í götin. En við erum ekki ein um það að glíma við þennan vanda enda fer hann þvert á landamæri. Því hafa nágranna- og vinaþjóðir gripið til ýmissa aðgerða í tilraun til að sporna við ógnum sem steðja að þeirra samfélögum.

Virðulegi forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina. Schengen-samstarfið felst í grundvallaratriðum í tvennu, annars vegar í afnámi persónubundins eftirlits á innri landamærum Schengen-ríkja og hins vegar mótvægisaðgerðum sem felast einkum í samræmdum reglum um eftirlit á ytri landamærum Schengen-svæðisins

er ráðherra heimilt að taka upp tímabundið eftirlit á innri landamærum vegna alvarlegrar ógnar við allsherjarreglu og þjóðaröryggi. Ákvörðun um að taka upp slíkt eftirlit verður aðeins tekin á grundvelli áhættumats frá ríkislögreglustjóra. Þá skal umfang og tímalengd innra eftirlits ekki vera meira en nauðsynlegt er til að bregðast við ógninni. Nánar er kveðið á um tilhögun og lengd tímabundins eftirlits í reglugerð nr. 866/2017 um för yfir landamæri. Með því að taka upp slíkt eftirlit yrði ferðamönnum sem ferðast hingað til lands frá öðrum Schengen-löndum skylt að framvísa vegabréfi eða öðrum gildum ferðaskilríkjum á landamærastöð við komuna til landsins. Ekki er heimilt að taka upp tímabundið eftirlit á innri landamærum Schengen-svæðisins á öðrum lagagrundvelli eða forsendum en að framan greinir. Embætti ríkislögreglustjóra hefur það hlutverk að meta hættu á landamærum og framkvæma áhættumat sem getur orðið grundvöllur ákvörðunar ráðherra um að taka upp tímabundið landamæraeftirlit. Slíkt áhættumat er framkvæmt ársfjórðungslega og þegar tilefni þykir til. Aðstæður á innri landamærum Íslands hafa ekki gefið til kynna að alvarleg ógn sé til staðar er varði allsherjarreglu eða þjóðaröryggi í skilningi laga um landamæri. Á meðan svo er og án þess að fyrir liggi áhættumat ríkislögreglustjóra um slíka alvarlega ógn hefur ráðherrann ekki heimild að lögum til að taka upp tímabundið eftirlit á innri landamærum og vegabréfaskyldu. Í þessu samhengi er einnig vert að benda á að þau ríki sem hafa tekið upp eftirlit á innri landamærum beita því ekki gagnvart allri umferð um landamæri heldur aðeins að takmörkuðu leyti og þá í samræmi við áhættugreiningu, t.d. beita Finnar því á landamærum sínum við Rússland og Svíar beita því einkum á landamærum sínum við Danmörku á Eyrarsundsbrúnni. Kæmi til þess að tekið yrði upp eftirlit á innri landamærum hér má ætla að því yrði beitt með sambærilegum hætti, þ.e. með takmörkuðum hætti á grundvelli áhættugreiningar.

Brot gegn þessari skyldu varðar refsingu samkvæmt 21. gr. laganna. Sé tímabundið eftirlit tekið upp á innri landamærum getur komið til þess að flugfélögum sé einnig skylt að gæta að vegabréfa-

Á næstunni tekur gildi ný reglugerð um fyrirkomulag og fjárhæðir sekta vegna brota flugfélaga sem flytja hingað til lands einstaklinga sem hafa ekki gild ferðaskilríki eða vegabréfsáritun. Samkvæmt reglugerðinni verður ráðherra heimilt að virkja þessa skyldu flugfélaga þegar tímabundið eftirlit er tekið upp á innri landamærum og verður þar af leiðandi einnig hægt að beita flugfélög sektum sem flytja til landsins einstaklinga sem ekki hafa gild ferðaskilríki frá ríkjum innan Schengen-svæðisins. Samkvæmt lögum yfir landamæri og reglugerð um för yfir landamæri skal landamæraeftirlit fara fram á viðurkenndri landamærastöð. Á meðal viðurkenndra landamærastöðva er Keflavíkurflugvöllur og hefur þar verið komið upp sérstökum landamærahliðum sem allir farþegar sem koma hingað til lands frá ríkjum utan Schengen-svæðisins þurfa að fara í gegnum og framvísa gildum ferðaskilríkjum. Ekki er talið að nokkur ávinningur sé af því að færa landamæraeftirlit frá þessum skilgreindu hliðum og framkvæma það þess í stað um borð í flugvélum á Keflavíkurflugvelli. Það myndi ekki hafa nein áhrif á rétt einstaklinga til að koma hingað til lands eða beitingu valdheimilda stjórnvalda til að vísa frá einstaklingum sem ekki uppfylla skilyrði við komu hingað til lands.

hljóð og mynd í þessum svörum hæstv. ráðherra. Og af því að við erum að ræða hér um öryggi ríkisins og borganna, sem er auðvitað auðvitað frumskylda íslenskra stjórnvalda að vernda, þá vil ég hvetja hæstv. ráðherra, af því að ég veit að hún er iðulega með allt sitt á hreinu og tekur þennan málaflokk mjög alvarlega og við treystum henni vel í því embætti sem hún sinnir, sem hún sinnir, til að skoða þetta nánar og hafa augun á boltanum, ekki síst í samvinnu við okkar nánustu samstarfsþjóðir sem hafa þurft að grípa til hertra ráðstafana, þannig að við verðum þá ekki of sein til hér.

að ef við ætlum að taka upp landamæraeftirlit þá verði það ekki gert nema að fengnu áhættumati frá ríkislögreglustjóra. Þau eru gerð með reglubundnum hætti. Síðasta áhættumat gaf ekki til kynna að ástæða þætti til að taka upp þetta eftirlit.

með núverandi framkvæmd. Ef við ætlum að taka upp þetta eftirlit þurfum við að ráða gríðarlegan fjölda lögreglumanna til að sinna því og það er ekki hægt að sjá að ávinningurinn af því

að ég tel einnig að landamærin séu ekki okkar stærsta áhyggjuefni. Það er útlendingalöggjöfin sem við verðum að aðlaga betur að nágrannalöndum okkar.

Það er viðeigandi að við fáum að ræða betur skipulagða brotastarfsemi, vopnanotkun og refsiheimildir hér beint á eftir umræðunni um aukið landamæraeftirlit. Við höfum fylgst með alveg hryllilegri þróun í nágrannalöndum okkar, ekki síst í Svíþjóð. Þar hefur ofbeldisalda gengið yfir sem hefur verið rakin til glæpagengja sem hafa hreiðrað um sig í landinu. Tugir hafa látið lífið í tengslum við ofbeldisátök, m.a. í skotbardögum. Morðtilraunir og sprengjuárásir eru daglegt brauð og yfirvöld virðast nánast ráðþrota. Sífellt fleiri saklausir borgarar sem engin tengsl hafa við gengin verða fyrir barðinu á ofbeldinu. Lögreglan í Svíþjóð hefur þurft að auka viðbúnað sinn og hefur jafnvel verið rætt um aðstoð hersins vegna ástandsins. Í Svíþjóð eins og annars staðar herja glæpagengin sérstaklega á börn og ungmenni, eins skelfilega og það hljómar. Það er því full ástæða til að spyrja hæstv. ráðherra út í það hvort íslensk stjórnvöld hafi leitt hugann að forvörnum í þessum efnum hér á landi. Þá hefur hæstv. ráðherra lýst yfir áhyggjum af aukinni vopnavæðingu og væri því gott að heyra af fyrirætlunum hæstv. ráðherra til að sporna við ólöglegri vopnanotkun. Að lokum beini ég sjónum að refsingum fyrir glæpi sem tengjast skipulagðri brotastarfsemi. Dönsk og sænsk stjórnvöld hafa beitt sér fyrir því að herða refsingar fyrir gengjaglæpi. Í því skyni hafa þau ráðist í margvíslegar aðgerðir, m.a. hertar refsingar og fyrirbyggjandi aðgerðir. Því spyr ég hæstv. ráðherra að því hvort hún hyggist beita sér fyrir aðgerðum í þessa veru, m.a. með fleiri og/eða þyngri refsiheimildum í tengslum við skipulagða brotastarfsemi. Virðulegi forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og sérstaklega fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga máli sem skipulögð brotastarfsemi er. Umfang skipulagðrar brotastarfsemi á Íslandi hefur aukist verulega síðastliðin ár eins og víða annars staðar. Íslensk lögregluyfirvöld hafa varað við þeirri þróun undanfarin ár og bent á að áhættan vegna skipulagðrar brotastarfsemi á Íslandi teljist mjög mikil. Samhliða þessari þróun eykst hættan á því að börn og ungmenni dragist inn í þessa ólögmætu starfsemi. Ef við ætlum að koma í veg fyrir að börn og ungmenni gangi til liðs við skipulagða brotastarfsemi hér á landi líkt og gerst hefur í auknum mæli í nágrannaríkjum okkar er að mínu mati nauðsynlegt að gera löggæsluyfirvöldum kleift að bregðast við og grípa til aðgerða í baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi. Lögregluyfirvöld þurfa að búa yfir nægum mannafla sem býr við viðeigandi menntun og búnaði til þess að geta tekist á við þær áskoranir sem málaflokknum fylgja. Ég hef lagt fyrir Alþingi frumvarp er varðar breytingar á lögreglulögum en ég tel frumvarpið algjörlega nauðsynlegan lið til að efla aðgerðaheimildir lögreglu þegar kemur að baráttunni gegn skipulagðri brotastarfsemi. Eitt af markmiðum frumvarpsins er að skýra heimildir lögreglu til að grípa til aðgerða í þágu afbrotavarna og er því lögð áhersla á mikilvægi þess að lögreglan geti gripið fyrr inn í atburðarás og þannig fyrirbyggt að framin séu alvarleg brot. Eitt af markmiðum frumvarpsins er að löggæsluyfirvöld geti framvegis unnið markvisst að aðgerðum í þágu afbrotavarna og er einkum horft til þess að efla getu lögreglu til að koma í veg fyrir skipulagða brotastarfsemi. Það er þó ekki hægt að líta fram hjá því að á meðan hættan vegna skipulagðrar brotastarfsemi er til staðar þá gegna almennar forvarnir og félagsleg úrræði mikilvægu hlutverki við að halda börnum og ungmennum frá brotastarfsemi. Sú áhætta er ávallt til staðar að jaðarsettir einstaklingar og hópar séu útsettari fyrir því að taka þátt í skipulagðri brotastarfsemi. Reynslan hefur sýnt að samvinna sveitarfélaga, lögreglu, heilbrigðis- og menntakerfis, auk annarra lykilaðila í hverju nærsamfélagi fyrir sig er forsenda fyrir því að varna ofbeldi og öðrum afbrotum. Lögreglu er falið samkvæmt lögum að vinna að afbrotavörnum og hefur dómsmálaráðuneytið lagt aukna áherslu á afbrotavarnir, þar með talið fræðslu og forvarnir og falið embætti ríkislögreglustjóra samhæfingu þess efnis meðal allra lögregluembættanna. Nýlega hefur stöðugildum hjá lögregluembættinu verið fjölgað til að sinna afbrotavörnum og samfélagslöggæslu og þá er hafin vinna við að byggja upp og samræma svæðisbundið samráð um afbrotavarnir. Þeir lögreglumenn sem sinna svokallaðri samfélagslöggæslu vinna markvisst að því að styrkja tengsl lögreglunnar við ungt fólk og færa lögregluna nærsamfélaginu. Greiningardeild ríkislögreglustjóra hefur um árabil gefið út áhættumatsskýrslu vegna skipulagðrar brotastarfsemi. Í þeirri vinnu hefur aukin áhersla verið lögð á hlut ungmenna í afbrotum og tengingu við skipulagða brotastarfsemi. Á Norðurlöndunum hafa aukin umsvif skipulagðra glæpahópa orðið til þess að ungmenni sem eru í veikri félagslegri stöðu gangi til liðs við þá. Þjóðaröryggisráð hefur í nýlegum skýrslum sínum fjallað um skipulagða brotastarfsemi og m.a. komið þeirri ábendingu á framfæri að herða þurfi reglur um skotvopn og endurskoða undanþágur frá banni við innflutningi sjálfvirkra og hálfsjálfvirkra skotvopna. Nýlega voru samþykktar á Alþingi breytingar á vopnalögum sem er m.a. ætlað að takmarka aðgengi að hálfsjálfvirkum og alsjálfvirkum vopnum. Þær breytingar sem samþykktar voru með lögunum eru til þess fallnar að fækka öflugum skráðum vopnum í umferð sem að sama skapi minnkar möguleika brotahópa á að komast yfir skráð vopn til notkunar í ólögmætum tilgangi. Með lögunum hafa jafnframt heimildir lögreglu til að hafa eftirlit með skotvopnum verið auknar, auk þess sem ákvæðum um afturköllun og upptöku hefur verið breytt þannig að skýrar er orðið hvenær hægt sé að afturkalla vopnaleyfi og til hvaða úrræða sé hægt að grípa til í framhaldinu. Eftir sem áður munu óskráð vopn enn vera til staðar þótt breytingarnar hafi verið gerðar á vopnalögum, en lykilatriði til að sporna við ólöglegri notkun vopna er að til staðar sé öflug löggæsla. Löggæsluyfirvöld þurfa að hafa burði og getu til að takast á við málefni sem snúa að ólöglegri notkun vopna og má þar sem dæmi nefna sérsveit lögreglu sem er sérhæfð til að takast á við mál þar sem vopn koma við sögu.

Virðulegi forseti. Mig langar að þakka hv. þm. Diljá Mist Einarsdóttur fyrir að vekja máls á þessu hér og þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin. Það er alveg ljóst að skipulögð brotastarfsemi er orðinn kaldur raunveruleiki hér á Íslandi og því er mikilvægt fyrir okkur hér, löggjafann, framkvæmdarvaldið, ráðherrana, að veita lögreglunni þau tæki og tól sem þau þurfa á að halda til að ráða niðurlögum skipulagðrar brotastarfsemi. Nýverið áttum við í forsætisnefnd Norðurlandaráðs góðan fund með fulltrúa frá ríkislögreglustjóranum í Svíþjóð

Þetta er félagslegt vandamál vegna þess að hópur fólks hefur verið settur í þá stöðu að eiga ekki sömu tækifæri í samfélaginu og aðrir. Af þessu held ég að við þurfum að læra. Við þurfum að tryggja að öll börn á Íslandi eigi sömu tækifæri í íslenska skólakerfinu óháð uppruna sínum (Forseti hringir.) og við þurfum að koma í veg fyrir það

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir svarið. Það er gott að hlusta á hana tala um þennan málaflokk og við getum verið fullviss um að hún tekur honum mjög alvarlega.

hef fylgst með dómaframkvæmd hérlendis og umfjöllun um hana. Mér hefur þótt refsingar hafa verið skammarlega lágar í þessum málaflokki

Eins og ég kom inn á áðan þá hafa lögregluyfirvöld varað við uppgangi skipulagðrar brotastarfsemi hér á landi síðustu ár, hún er talin töluverð og áhættan mikil. Á sama tíma hefur reynst erfitt að ná fram sakfellingu fyrir dómi í málum sem snúa að skipulagðri brotastarfsemi og vegna þessa kann að þurfa að skoða hvort gera þurfi breytingar á ákvæðinu sem snýr að skipulagðri brotastarfsemi þannig að það sé betur til þess fallið að ná markmiði sínu. Hvað varðar þyngri refsiheimildir má sem dæmi nefna að í Noregi er mælt fyrir um þyngri refsingu ef refsivert brot er framið sem hluti af starfsemi skipulagðra brotahópa. Í núverandi löggjöf okkar er það almenn refsiþyngingarástæða ef brot eru framin í félagi, en að mínu mati er vert að skoða kosti og galla þess að mæla fyrir um þyngri refsingu við brotum sem eru framin sem hluti af starfsemi skipulagðra brotahópa líkt og Norðmenn hafa gert. Í almennum hegningarlögum er mælt fyrir um það á nokkrum stöðum en það geti verkað til refsiþyngingar ef brot er framið á sérstaklega sársaukafullan eða meiðandi hátt.

en það á sér margar birtingarmyndir. Ég veit til þess að í Danmörku hefur komið til umræðu að setja inn almenna refsiþyngingarástæðu ef refsivert brot er framið á sérstaklega niðurlægjandi hátt. Að mínu mati er sjálfsagt að skoða og meta hvort þörf sé á slíku ákvæði til viðbótar við þau ákvæði sem eru í núverandi löggjöf og hvort slíkt ákvæði væri til þess fallið að auka réttarvernd og fælingarmátt. Ég vil í blálokin bara fá að deila því hér með þinginu að ég er á leiðinni í næstu viku á ráðstefnu í Svíþjóð á samnorrænan ráðherrafund dómsmálaráðherra Norðurlandanna

Ég vildi gjarnan kafa dýpra ofan í þetta mikilvæga viðfangsefni sem vanvirðing erlendra flugfélaga er við íslensk lög og fannst mér svar hæstv. ráðherra gefa enn meira tilefni til þess. Flugfélögunum er auðvitað skylt

gangi virkilega svona fram gagnvart öðrum ríkjum. Hæstv. ráðherra vísaði til þess hér áðan að Evrópusambandið hefði gert einhvers konar samkomulag við önnur ríki varðandi meðferð þessara upplýsinga.

Farþegaupplýsingadeild ríkislögreglustjóra hefur samband við flugfélög sem fljúga reglulega hingað til lands og gerir þeim grein fyrir skyldu þeirra til að afhenda upplýsingar um farþega og áhafnir. Deildin veitir flytjendum jafnframt aðgang að stafrænni gátt sem flugfélögum ber að senda upplýsingar í gegnum. Það er því skýrt verklag til staðar til að tryggja að flugfélög sem fljúga reglulega til landsins uppfylli skyldur sínar að þessu leyti. Vanræki flugfélag aftur á móti þessar skyldur sínar samkvæmt 17. gr. laganna varðar það refsingu samkvæmt 108. gr. a tollalaga og samkvæmt því ákvæði er tollayfirvöldum heimilt að leggja stjórnvaldssektir á fyrirtæki eða einstaklinga sem brjóta gegn skyldu til að veita upplýsingar og skal við ákvörðun sekta m.a. taka tillit til alvarleika brots, hvað það hefur staðið lengi, samstarfsvilja hins brotlega aðila og hvort um ítrekað brot er að ræða. Stjórnvaldssektir sem eru lagðar á einstaklinga geta numið frá 10.000 kr. til 100.000 kr. en stjórnvaldssektir sem eru lagðar á fyrirtæki geta numið frá 400.000 kr.

fram til þessa verið beitt viðurlögum af hálfu tollayfirvalda en ákvarðanir um slíkt eru teknar í samráði við ríkislögreglustjóra.

Tilskipun þessi kveður einnig sérstaklega á um hvernig yfirvöldum beri að meðhöndla og vinna farþegaupplýsingar auk þess sem sérstök ákvæði gilda um persónuvernd. Ísland er ekki aðili að þessari tilskipun og hefur því efni hennar ekki verið innleitt í íslensk lög. Vegna þessa hafa ýmis evrópsk flugfélög litið svo á að þeim sé ekki heimilt að afhenda íslenskum stjórnvöldum farþegaupplýsingar samkvæmt þeirra landslögum sem byggja á tilskipuninni, einkum vegna persónuverndar. Evrópusambandið er sama sinnis hvað þetta varðar og hefur brugðist við með því að gera sérstaka tvíhliða samninga við ríki utan ESB sem heimila evrópskum flugfélögum af afhenda viðkomandi ríkjum þessar upplýsingar. Nú þegar hefur ESB gert slíka samninga m.a. við Bandaríkin og Kanada. Framkvæmdastjórn ESB hefur nú tekið ákvörðun um að gera sams konar samning við öll Schengen-ríkin sem standa utan ESB, þar á meðal Ísland. Gert er ráð fyrir að samningaviðræður hefjist á næstu vikum eða mánuðum og að samningur verði undirritaður síðar á þessu ári. Rétt er að árétta að íslensk stjórnvöld fái í dag afhentar upplýsingar um 93%

Eins og áður greinir hefur sektum ekki verið beitt vegna brota gegn þessari skyldu sem má m.a. væntanlega rekja til þess að fyrirséð er að fyrrgreindur samningur verði gerður við Evrópusambandið.

Virðulegi forseti. Ég þakka hæstv. dómsmálaráðherra fyrir svarið. Ég veit ekki af hverju ég er svona hissa að heyra af frekjuganginum í ESB-ríkjunum. Það eru gríðarlega mikilvægar upplýsingar fyrir stjórnvöld að hafa hverjir koma hingað til lands og auðvitað ætti enginn að komast upp með það

Ég vil árétta það að flugfélögin eru einnig bundin af eigin persónuverndarlögum í sínu heimaríki þannig að þetta er ekki séríslensk ekki séríslensk meðferð hér sem þau viðhafa, heldur beinist þetta að þeim ríkjum sem ekki eru aðilar að PNR-tilskipun Evrópusambandsins. Ég vil árétta það að við erum að hefja tvíhliða samningaviðræður við ESB vegna þessa máls. Ég vænti þess að eftir nokkra mánuði verði þessi samningur innleiddur hér.

varðar. Þegar þessi innleiðing er komin þá verðum við með nánast 100% upplýsingar um þá farþega sem hingað til lands koma og verður til fyrirmyndar. Hins vegar vegar eru landamærin með þeim hætti að það verður aldrei hægt að koma fyllilega í veg fyrir það að hingað slæðist einstaklingar eins og við höfum orðið vitni að í fjölmiðlum, þar sem innan Schengen-svæðisins er frjáls för fólks.